Откривам пленарното заседание.

за работата на Народното събрание за времето от 20 до 22 януари 2016 г. 1. Прекратяване пълномощията на народен представител. Подадена е оставка от народния представител Димитър Желев на 15 януари 2016 г. г. 2. Проекти за решения за промени в постоянни комисии. Вносител – Четин Казак. 3. Второ гласуване на Законопроект за

от Георги Кадиев на 19 ноември 2015 г. Вторият е с вносители Светлана Ангелова, Димитър Байрактаров, Гроздан Караджов, Мариана Тодорова, Хасан Адемов, Георги Гьоков и Стефан Кенов, 6. Законопроект за ратифициране на Меморандум за изпълнение – договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България”. Вносител – Министерският съвет. 7. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии и на Споразумението за администриране на просрочията между Кралство банка за процедурите за плащания и възстановяване на средства по Гаранционното споразумение относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Предлагам т. 5 да отпадне от програмата със следните аргументи. В петък група народни представители внася Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се променят критериите за представителност на работодателските организации и синдикатите точно преди да започне преброяването. Остава усещането, че това се прави, за да се режисира този процес, да се създадат по-благоприятни или по-неблагоприятни условия за едни или други работодателски или синдикални организации и по този начин управляващото мнозинство и правителството да режисират този сектор, да режисират представителството точно преди преброяването. Тоест преди да излязат състезателите на игрището се сменят правилата. И прибързаността – в петък се внася, в другия петък да се обсъжда, показва, че очевидно има някаква цел това да стане бързо и да не се разбере точно какво се случва. Предлагам да отпадне от програмата за тази седмица, за да могат да бъдат проведени консултации с тези организации – кой е засегнат от това, кой е облагодетелстван и защо се прави опит да се режисира този процес. Благодаря Ви. Обратно становище има ли, колеги? Заповядайте, господин Байрактаров.

Благодаря, госпожо Председател. Правя обратно предложение. Уважаеми господин Миков, хубаво е, когато правите такава процедура, първо да се запознаете добре със закона, в частност чл. 35, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Ако не Ви е известно, аз Ви известявам, че с Решение № 7 на Конституционния съд текстът на т. 1 е обявен за противозаконен, антиконституционен. Тоест в момента всички така наречени „национално представени работодателски организации” са такива по неизяснен критерий, сиреч без никакви правила. Първо, за радост, след почти едногодишно водене на разговори има изясняване на тези позиции и на тези параметри. Второ, за първи път се дава възможност и на дребния, и на средния бизнес да бъде национално представен от гледна точка на работодатели. И трето, най-после се дава възможност за либерализиране на тези отношения, по-голям брой хора и организации – както синдикални, така и работодателски, да могат да бъдат национално представени. Ако Вие искате да действаме без правила, без законоустановена норма, това е Ваше право. Правя обратно предложение – да бъде включен текстът, защото сме длъжни законово да регулираме тези отношения. Благодаря за вниманието. на т. 5 – Първо гласуване на двата законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда от седмичната ни програма. Гласували

не е прието. На основание чл. 50, ал. 3 от Правилника господин Драгомир Стойнев, народен представител от групата на БСП лява България, предлага като точка в седмичната ни програма от 20 до 22 януари да бъде включено Първо четене на Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-165 от 14 октомври 2015 г., внесен от Драгомир Стойнев и група народни представители продължение. Миналата сряда успяхме във времето по чл. 50, ал. 8 на дневния ред да чуем доклада, и само това по този Законопроект. Кой ще го представи? Господин Стойнев.

конкретни мерки в краткосрочен и в дългосрочен план относно справянето с демографската ни криза и, разбира се, стратегия как да я избегнем. Затова предлагам Законопроект, чиято основна цел е да регламентира плащането на обезщетението за отглеждане на деца от една до две години. Уважаеми дами и господа, целта на този Законопроект е да обвържем това плащане с минималната работна заплата.

а когато БСП управлява – знаете, че ние два пъти вдигнахме плащането, защото два пъти вдигнахме минималната работна заплата. Това е самата истина! Желанието ни е да да предприемем нужните действия, така че това обезщетение да бъде равно на 420 лв. Това не го искат само депутатите от БСП, искат го всички млади хора, всички семейства, които се справят изключително трудно с тежкото положение, в което се намират. Когато един човек е коректен към осигурителната система, а именно тук става въпрос за тези млади семейства, за тези майки, които са работили, които са си плащали осигуровките, които са били коректни

...тъй като, уважаеми дами и господа, не е нормално всяко едно правителство субективно да определя какъв ще бъде този размер. Затова нека да го обвържем с минималната работна заплата, така че младите хора да бъдат спокойни, да има

октомври месец – жалко е, че го гледаме чак сега и се възползваме...

Прегласуване – господин Стойнев. Минута и 15 секунди, правя прихващане с онези 45. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Виждате с каква бързина се внасят законопроекти, които касаят работодатели, синдикални организации. Тук целта е да гледаме Законопроект, който касае младите семейства. Не виждам какъв е проблемът и защо бягате от този въпрос. Или Вие искате да кажете на младите хора: „Както се оправяте с хаоса в здравеопазването, както се оправяте с хаоса в образованието, така държавата няма нужда от Вас.

Гледайте си тези законопроекти, които сте внесли вчера. Госпожо Председател, това е Законопроект, който е внесен през октомври месец! Хората протестират, те бяха тук, в парламента! В крайна сметка трябва да има някакъв регламент. Затова се обръщам към всички политически сили: нищо не пречи да гледаме този Законопроект – отхвърлете го, но нека да има сблъсък на идеи, на предложения,

Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 13 до 19 януари 2016 г.: Проект за декларация за осъждане намесата на Република Турция във вътрешните работи на Република България. Вносител – Волен Сидеров и група народни

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по здравеопазването. Разпределен е и на Комисията по земеделието и храните. Законопроект за изменение на Кодекса на труда. Вносители – Светлана Ангелова, Димитър Байрактаров, Гроздан Караджов, Мариана Тодорова, Хасан Адемов, Георги Гьоков и Стефан Кенов. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределен е и на Комисията по икономическа политика и туризъм. Проект за решение за промяна в състава и ръководството на Комисията по образованието и науката. Вносител – Четин Казак. Проекти за решения за промяна в състава на: Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта; и спорта; Комисията по външна политика; Комисията по политиките за българите в чужбина; Комисията по околната среда и водите; Комисията по земеделието и храните; Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения; Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране; Комисията по енергетика; Комисията по културата и медиите; и Комисията по вероизповеданията и правата на човека, все с вносител господин Четин Казак. Уважаеми народни представители, съгласно точка първа от приетите Процедурни правила за избор на заместник-омбудсман, омбудсманът Мая Манолова е депозирала на 14 януари 2016 г., чрез председателя на Народното събрание до Комисията по вероизповеданията и правата на човека, предложение за кандидат за заместник-омбудсман. Комисията по вероизповеданията и правата на човека ще проведе изслушването на кандидата за заместник-омбудсман на 21 януари 2016 г., четвъртък, от 14,30 ч. в зала „Изток”. Всички материали и документи, свързани с процедурата, са публикувани в специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. Уважаеми колеги, информирам Ви, че съгласно чл. 7, ал. 2 от Постановление № 3 на Министерския съвет за създаване на Съвет по прилагане на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, обнародвано в „Държавен вестник”, бр. 4 от 15 януари 2016 г., при обсъждане на въпроси, които изискват промени в законодателството или приемане на решение на Народното събрание председателят на Съвета, а това е министърът на правосъдието, отправя покана за участие до председателя на Комисията по правни въпроси към Народното събрание и до председателите на парламентарните групи, които могат да посочат по един представител, народен представител или експерт за участие в Съвета по прилагане на актуализираната стратегия. И последно съобщение: на 14 януари 2016 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за индексите на потребителските цени за декември 2015 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и третото Народно събрание и желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с решение на Народното събрание”. По повод на това заявление предлагам на Вашето внимание, колеги, служебен проект на „РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република Прекратява пълномощията на Димитър Христов Желев като народен представител от Двадесет и седми изборен район – Старозагорски”. Има ли някой, който желае да вземе отношение? Няма. Подлагам на гласуване Проекта на решение.

направо проектите за решения. За да се ориентират колегите – места в постоянни комисии се освобождават от някои колеги, които са в състава на Парламентарната група на Движението за права и свободи, за да се поемат такива места, които са освободени от вече нечленуващите в парламентарна група бивши техни колеги.

РЕШИ: 1. Освобождава Венцислав Йорданов Каймаканов като член на Комисията по земеделието и храните. 2. Избира Дурхан Мехмед Мустафа за член на Комисията по земеделието и храните.” Изказвания? Няма. Гласуваме.

човека. 2. Избира Александър Христов Методиев и Джейхан Хасанов Ибрямов за членове на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.” Гласуваме, колеги.

като член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. 2. Избира Рушен Мехмед Риза за член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.” Гласуваме.

Освобождава Митхат Сабри Метин и Джейхан Хасанов Ибрямов като членове на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.” Гласуваме.

„Проект! РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на Комисията по образованието и науката Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: РЕШИ: 1. Освобождава Мариана Василева Георгиева-Бенчева като член на Комисията по образованието и науката. 2. Освобождава Лютви Ахмед Местан като член на Комисията по образованието и науката. 3. Избира Бюнямин Хюсеин Хасан за заместник-председател на Комисията по образованието и науката. 4. Избира Петър Пандушев Чобанов за член на Комисията по образованието и науката.” Гласуваме.

науката.” Гласуваме. Гласували 128 народни представители: за 121, против 1, въздържали се 6. Предложението е прието. „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България

и чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Айдоан Муталиб Али като член на Комисията по външна политика. 2. Избира Салиха Хакиф Емин за член на Комисията по външна политика.” Гласуваме.

за българите в чужбина Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава Рушен Мехмед Риза като член на Комисията по политиките за българите в чужбина.” Гласуваме.

4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Венцислав Йорданов Каймаканов като член на Комисията по енергетика. 2. Избира Митхат Сабри Метин за член на Комисията по енергетика.” Гласуваме.

„Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по културата и медиите Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава Салиха Хакиф Емин като член на Комисията по културата и медиите.” Гласуваме.

„Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава Петър Пандушев Чобанов като член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.” Гласуваме.

Освобождава Невин Халил Хасан като член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.” Гласуваме, колеги.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, моля за процедура за допуск на господин Иво Кацаров – главен секретар на Агенцията за обществени поръчки, госпожа Галя Манасиева – директор на дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”, и госпожа Христина Денева Кирчева – началник на отдел „Методология, анализ и законодателство” в същата дирекция. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме направеното предложение.

Доклад относно Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерския съвет на 12 август 2015 г., приет на първо четене на 29 октомври 2015 г. „Закон за обществените поръчки”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. „Част първа – Основни положения”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Част първа. първа – Цел и принципи”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Глава първа да се измени така: „Глава първа – Предмет, цел и принципи”. Изказвания по наименованието на Закона, на Част първа – „Основни положения”, на Глава първа? Няма. Подлагам на гласуване анблок

Заповядайте, господин Караджов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да обърна Вашето внимание към чл. 2 на предложения Законопроект, където са залегнали принципите на този Закон. Принципите на всеки закон са изключително важни, когато съдът по спорни дела, по спорове между стопански и граждански субекти трябва да прецени твърде деликатната материя кой е прав. Тук в „принципи” е залегнал принципът на пропорционалността. Когато говорим за предлаганите принципи, имаме първи принцип на равнопоставеност и недопускане на дискриминация – нещо, което съм сигурен, че е ясно за всеки един от Вас. Вярвам, че и съдът ще го тълкува правилно. Същото важи и за принципа на свободната конкуренция. Същото важи и за принципа на публичност и прозрачност. Но има ли възможност някой от Вас да разясни какво означава „принцип на пропорционалността”, отнесен към този Закон? Благодаря, господин Караджов. Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Закривам дебата по чл. 2 и преминаваме към гласуване. Първо, гласуваме

да се добавят думите „покупка на изплащане”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Методи Андреев – в чл. 3 отпада номерацията на ал. 1 и целият текст на ал. 2. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3: „Обекти на обществените поръчки Чл. 3, ал. 1 обекти на обществени поръчки са: строителството, включително: а) изпълнение или проектиране и изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение № 1; б) изпълнение или проектиране и изпълнение на строеж; строеж; 2. доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, лизинг, наем или финансов лизинг, със или без право на закупуване, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката, като инсталационни или монтажни работи, тестване на машини и съоръжения и други; 3. предоставянето на услуги. (2) За строителството по ал. 1, т. 1, буква „б” се приема и изпълнение на строеж, за който възложителят има решаващо влияние върху вида или проектирането му, без значение от формата на сътрудничество и произхода на използваните ресурси.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания по Глава втора и чл. 3?

моето предложение е чисто редакционно. Извинявам се, господин Кирилов, че не бях в страната, когато се проведе заседанието

обектите на обществени поръчки. Това е членът в този Закон, който въвежда кои обекти изобщо могат да бъдат обекти на обществена поръчка. В чл. 21, ако отворите, господин Кирилов, ще видите, че в ал. 9 в ал. 9 се казва: „При обществени поръчки за доставка чрез лизинг, на финансов лизинг и покупка на изплащане...” и текстът продължава. Тоест тук, където се обясняват обектите на обществена поръчка,

да помислите върху това и ако залата е съгласна, да го подкрепите. Това само прецизира Закона. Не променяме нищо. Погледнете чл. 21, ал. 9 и ще се убедите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К.

Ако Вие прочетете този текст, както беше в предложения на първо четене Законопроект, надали някой можеше да разбере за какво става дума. Открих от кой текст на съответната европейска норма е извършен преводът.

например „оформление, замисъл, идея, намерение, концепция”. Няма как възложителят да влияе върху процеса на проектирането. Проектирането е светая-светих за съответните правоспособни лица. Проектирането се базира на точно определени български норми, или както сега навлизат – европейски норми. Възложителят може да влияе върху концепцията, замисъла, идеята, но върху самия процес на проектирането е нонсенс!

затова се наема конкретен човек, адвокат, за да защити неговите интереси пред съответния съд?! Няма как възложителят да влияе върху мен като проектант. Това е абсурдно! Това означава да направим изключително тежки

подкрепен от Комисията текст. Гласували

2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)

Когато възложителите използват други номенклатури в дейността си, при възлагането на обществени поръчки задължително се посочва съответствието им с Общия терминологичен речник.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.

думите „на които повече от 50 на сто от приходите за предходната година са от държавния и/или общинския бюджет, и/или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса” се заменят с „които са публични предприятия”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5: „Възложители на обществени поръчки Чл. 5 (1) Възложителите отговарят за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане

които управляват самостоятелни бюджети, както и административните ръководители на прокуратурите в страната; 8. областните управители; 9. кметовете на общини, на райони, на кметства, както и кметските наместници, когато са разпоредители с бюджет; 10. председателите на държавните агенции; 11. председателите на държавните комисии; 12. изпълнителните директори на изпълнителните агенции; 13. ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, включително обособени структури на органите на изпълнителната власт, когато са юридически лица и разпоредители с бюджет; 14. представляващите публичноправните организации;

представляващите лечебните заведения – търговски дружества по чл. 36-37 от Закона за лечебните заведения, собственост на държавата и/или общините, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса; 17. ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване на потребностите на публични възложители. (3)

са: 1. представляващите публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко секторни дейности; 2. представляващите търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко секторни дейности; 3. ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване потребности на секторни възложители. (5) Когато публичен възложител, който извършва секторна дейност, възлага поръчки за целите на секторната дейност, той прилага правилата, приложими за секторни възложители.” ПРЕДСЕДАТЕЛ Искате изказване, господин Караджов? Има едно неподкрепено предложение на господин Ананиев. Заповядайте, господи Попов.

„30 на сто по отношение на лечебните заведения”. С това предложение на практика ще поставим частните болници, частните лечебни заведения в едно привилегировано положение спрямо държавните и общинските. Тоест те няма да минават по Закона за обществените поръчки, респективно и отчетността и контрола след това по отношение на разходването на публични средства, част от които са. Затова предлагам и „30 на сто”. Няма да има такъв контрол, какъвто ще има над останалите служители. Разбрах Ви, господин Попов. Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Уважаеми колеги, първо ще гласуваме редакционното предложение на господин Попов – в чл. 5,

Гласуваме редакционно предложение на господин Попов от Парламентарната група на БСП

редакция от Комисията. Гласуваме подкрепен от Комисията текст,

предложение от народния представител Гроздан Караджов и група народни представители – чл. 6 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители, което е подкрепено по принцип от Комисията. Предложение от народния представител Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника, което е подкрепено от Комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6: „Възложител за конкретен случай Чл. 6. (1) Правилата на този закон се прилагат и когато с публични средства се финансира пряко с повече от 50 на сто някоя от следните дейности: 1. строителство с прогнозна стойност, по-голяма или равна на 5 000 000 лв.; лв.; 2. услуги, свързани със строителство по т. 1, когато прогнозната им стойност е по-голяма или равна на 408 762 лв.

имате неподкрепено предложение.

като Вие оттегляте неподкрепеното предложение, преминаваме директно към гласуване на чл. 6 по вносител, след редакция на Комисията. Гласуваме предложен от Комисията и подкрепен от нея редактиран текст.

Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Настимир Ананиев и група народни представители: „В чл. 7, ал. 1 се създава ново изречение второ със следния текст: „Актът за възлагането на правомощия се публикува на страницата на администрацията на възложителя в интернет и в регистъра на обществените поръчки на страницата на съответния възложител.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7: „Делегиране на правомощия Чл. 7. (1) Възложителят може да определи длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки. С изключение на случаите по ал. 1, в отсъствие на възложителя правомощията му, свързани с възлагане на обществени поръчки, се изпълняват от лицето, което го замества съгласно нормативен, административен или друг акт, който определя представителството на възложителя. (3) Възможността по ал. 1 не може да се използва за разделяне на обществените поръчки с цел заобикаляне на закона.”

Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. „Съвместно възлагане на обществени поръчки Чл. 8. (1) Двама или повече възложители могат да сключат споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка, в което се уреждат всички организационни, технически и финансови въпроси, свързани с провеждането на процедурата, сключването на договорите, разпределението на строителството, доставките или услугите, които са предмет на поръчката и други. други. (2) В случаите по ал. 1 всеки от възложителите отговаря за изпълнението на задълженията си по закона, независимо дали процедурата за възлагане на обществена поръчка се провежда съвместно от името и за сметка на всички възложители или един от възложителите изпълнява техническите дейности по провеждането на процедурата, като представлява едновременно себе си и другите възложители. (3) В случаите по ал. 1, когато части от процедура за възлагане на обществена поръчка не се провежда съвместно от името и за сметка на всички възложители, всеки от тях отговаря за онези части, които се провеждат съвместно. Всеки възложител е отговорен за изпълнението на задълженията си по закона по отношение на частите, които провежда от свое име и за своя сметка.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма. Гласуваме текста на вносителя, редактиран от Комисията, за чл. 8 – подкрепен от Комисията текст.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9: „Съвместно възлагане на обществени поръчки с възложители от други държави членки Чл. 9. (1) Възложителите имат право да възлагат обществени поръчки, да сключват рамкови споразумения или да управляват динамична система за покупки съвместно с възложители от други от други държави-членки. В случаите на съвместни рамкови споразумения и динамични системи за покупки възложителите могат самостоятелно да възлагат договори за обществени поръчки по тях. по тях. (2) Когато въпросите, свързани със съвместното възлагане, не са уредени от споразумение, сключено между Република България и друга държава членка, съответните възложители сключват споразумение, с което се определят: 1. задълженията на страните и приложимите национални разпоредби, които се посочват в документацията за обществената поръчка; 2. организационни, технически и финансови въпроси, свързани с провеждането на процедурата, сключването на договорите, разпределението на строителството, доставките или услугите, които са предмет на поръчката, и други. (3) Когато договор за обществена поръчка е сключен от името и за сметка на един от участващите в съвместното възлагане възложители и друг от участващите възложители придобива строителство, доставки или услуги от него, се приема, че последният е изпълнил задълженията си по закона. (4) Когато възложител учредява обединение с възложител/и от други държави-членки, включително европейски групи за териториално сътрудничество по смисъла на Регламент

на обществени поръчки се определят с акт на компетентния орган на съвместното обединение. Тези правила могат да са националните разпоредби на държавата членка, в която се намира седалището на обединението или в която обединението осъществява своята дейност. (5) С акта по ал. 4 се определят: 1. срокът за прилагане на правилата, освен когато в учредителния акт на обединението е определен неограничен срок; срок; 2. видовете или конкретните поръчки, за които се прилагат правилата. (6) Възложителите не могат да използват съвместно възлагане с възложители от други държави-членки с цел заобикаляне на закона.” Член 10 Член 10 с наименование: „Кандидати, участници и изпълнители”. Предложение от народния представител Настимир Ананиев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10: „Кандидати, участници и изпълнители Чл. 10. (1) Кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. (2) Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка, но могат да поставят условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, ако това е необходимо за изпълнение на поръчката. Необходимостта от създаване на юридическо лице се обосновава изрично в решението за откриване на процедурата. (3) Кандидат или участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания по чл. 9 и чл.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11: „Смесени обществени поръчки Чл. 11. (1) Когато обществената поръчка включва дейности с повече от един обект по чл. 3, тя се възлага по реда, приложим за обекта, който характеризира дейностите – основен предмет на поръчката. (2) Когато обществената поръчка включва услуги и доставки, основният предмет се определя в зависимост от услугата или доставката, чиято прогнозна стойност е най-висока. (3) Когато обществената поръчка включва услуги по приложение № 2 и други услуги, основният предмет се определя в зависимост от услугата, чиято прогнозна стойност е най-висока. (4) Когато в предмета на обществената поръчка се съдържат няколко дейности, за част от които се прилагат правилата за публични възложители, а за други – правилата за секторни възложители, или някои от дейностите попадат извън обхвата на Закона, възложителят може да възложи отделни поръчки за отделните дейности. При самостоятелно възлагане на отделните дейности се спазват правилата, приложими към съответната дейност. В случай че възложителят реши да възложи дейностите в обща поръчка, се прилагат правилата, приложими за публични възложители. (5) Не се допуска вземане на решение за възлагане на обща поръчка с цел прилагането на по-облекчени правила или изключване на поръчката от приложното поле на Закона. Закона. (6) Когато предметът на обществена поръчка съдържа обективно неделими части, тя се възлага по реда, приложим за частта, която определя основния предмет на поръчката. (7) При договори, които включват обект на обществена поръчка и концесия, договорът се възлага: 1. по правилата на този Закон, когато възложителят вземе решение да възложи обща поръчка; поръчка; 2. по правилата на този Закон, когато предметът е обективно неделим; 3. по правилата, приложими за всяка от дейностите – във всички останали случаи. случаи. (8) При обществена поръчка, която включва дейности, за които са приложими правилата за секторни възложители и дейности, за които не са приложими правилата на Закона и които не са обект на концесия, и ако е обективно невъзможно да се определи коя от дейностите е основен предмет на поръчката или възложителят реши да възложи обща поръчка, тя се възлага по правилата за секторни възложители.” Изказвания по чл. 11? Няма. Гласуваме наименованието и чл. 11 в редакцията на Комисията.

предложение от народния представител Гроздан Караджов и група народни представители: „В чл. 12, ал. 8 да отпадне.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Гроздан Караджов и група народни представители: представители: „Навсякъде в Законопроекта изразът „Правилник/Правилника за прилагане на Закона” да се замени с думите „Този Закон”.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Настимир Ананиев и група народни представители: „Чл. 12, ал. 4 отпада.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12: „Запазени обществени поръчки Чл. 12 (1) Министерският Министерският съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика определя с решения: 1. списък на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение; 2. програми за създаване на защитени работни места, в рамките на които възложителите имат право да запазят поръчки. (2) При изготвяне на списъка и определянето на програмите по ал. 1 се вземат предвид провежданите провежданите национални политики, изпълняваните стратегии и програми, както и капацитетните възможности и номенклатурата на стоките и услугите, предоставяни от предприятията или лицата по ал. 1, като при необходимост списъкът и програмите се актуализират. В обявлението, с което се оповестява откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка по ал. 1, възложителят посочва, че поръчката е запазена. (4) Централните органи за покупки не са длъжни да запазват поръчки, които попадат в обхвата на списъка по ал. 1, т. 1. (5) При възлагане на обществените поръчки по ал. 1 могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В случаите по ал. 1, т. 1 лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка. (6) Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществена поръчка по ал. 1, т. 1, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. (7) В процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по ал. 1. ал. 1. (8) Условията и редът за участие, разглеждане на офертите, класирането и сключването на договор за запазена поръчка се уреждат с Правилника за прилагане на Закона. Закона. (9) Агенцията по обществени поръчки оповестява списъка и програмите по ал. 1 чрез интернет страницата си в 7-дневен срок от обнародването на решенията по ал. 1 в „Държавен вестник” и осигурява

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да обърна Вашето внимание на чл. 12, ал. 8. С така предложения текст Министерският съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика определя условията и реда за участие за разглеждане на офертите за класиране и сключване на договор за запазените поръчки, тоест за тези, които са на предприятия или кооперации на хора с увреждания и се предвижда те да бъдат уредени с Правилника за прилагане на Закона. Бих искал да Ви обърна внимание, че това са обществени отношения, които подлежат на трайно уреждане, а такова трайно уреждане е уреждането само със закон. Ако тази материя, както се предлага тук, е да бъде уреждана с Правилника към този Закон, това ще доведе до една нестабилност и неяснота поради възможността твърде често и по твърде лесен начин, без обществено обсъждане, да се променя от страна на Министерския съвет по предложение на социалния министър на тези твърде важни въпроси по условията и реда за участие в съответните конкурси на предприятията, чиято основна цел е социална и професионална интеграция или на предприятия и кооперации на хора с увреждания. Моля Ви да погледнете внимателно към този въпрос и ако бъде прието моето предложение и отпадне ал. 8, в последствие с допълнителни текстове в този Раздел ще можем да допълним точно тези условия и ред за участие в конкурсите, така че те да станат трайно уредени със закон. Благодаря Ви.

Поставям на гласуване предложението на господин Караджов и група народни представители за отпадане на ал. 8 в чл. 12, Комисията не подкрепя това предложение. Гласували

това предложение. Гласували 85 народни представители: за 14, против 4, въздържали се 67. Предложението не е прието. Поставям на гласуване предложението на господин Караджов и група народни представители навсякъде в Законопроекта изразът „правилник/а за прилагане на Закона” да се замени с думите „този закон”, Комисията не подкрепя предложението.

Член 13 с наименование „Общи изключения”. Предложение от народния представител Румен Желев и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Светлана Ангелова и Галя Захариева.

Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция

които трябва да се възлагат по правила, установени в международно споразумение, сключено при спазване разпоредбите на ДФЕС, между Република България повече трети страни или техни автономни области за доставки, услуги или строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни; 2. за обществени поръчки и конкурси за проект, които се възлагат по правилата на международна организация или международна финансираща институция, когато те са изцяло финансирани от съответната организация или институция; при обществени поръчки и конкурси за проект, съфинансирани с повече от 50 на сто от международна организация или международна финансираща институция, страните договарят приложимите процедури за възлагане на поръчките; 3. за обществени поръчки и конкурси за проект, които се възлагат в съответствие с процедури за възлагане на обществена поръчка, установени от международна организация в нейни правила; 4. при придобиване или наемане, независимо с какви финансови средства, нa земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, или правa върху тях;

представителство на клиент от адвокатско дружество или от адвокат в арбитражна или помирителна процедура в държава членка, трета страна или пред международна арбитражна или помирителна инстанция, или в производство пред съд, юрисдикция или публичен орган на държава членка, или трета страна, или пред международен съд, юрисдикция или институция; б) предоставяне на правни съвети от адвокатско дружество или от адвокат при подготовката на производство по буква „a”, както и предоставяне на правни съвети по въпроси, които могат да станат предмет на производствата по буква „a”; в) удостоверяване и заверяване на документи, които задължително се извършват от нотариус; г) предоставянето им от лица, определени от съд или компетентен орган, или по силата на закон, като изпълнението на услугите е под надзора на съда или на компетентния орган; д) упражняването на функции на държавна власт, включително услуги по съдебното изпълнение, предоставяни от съдия-изпълнител; 8. при финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, включително услугите, предоставяни във връзка с поемането и управлението на държавния дълг, услугите, предоставяни във връзка с управлението на системата на единна сметка и фискалния резерв, услугите, предоставяни от Българската народна банка, операции, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност; 9. за заеми, независимо от това дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти; 10. при трудови правоотношения по смисъл на § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица; 11. при услуги, свързани с гражданска отбрана, гражданска защита и предотвратяване на опасности, които се предоставят от юридически лица с нестопанска цел и които попадат в обхвата на кодове от Общия терминологичен речник

12. при обществени услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт или с метро, когато се възлагат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти

Съвета (OB, L 315/1 от 3 декември 2007 г.); 13. при обществени поръчки и конкурси за проект, свързани с областите отбрана и сигурност, за които не се прилагат разпоредбите на част а) възлагането на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси на сигурността на страната, съгласно чл. 346, параграф 1, буква „а” от ДФЕС, или б) когато възложителят е задължен да възложи и/или организира поръчката по специфични процедурни правила съгласно международни споразумения или договори, сключени при спазване разпоредбите на ДФЕС, между Република България, от една страна, и една или повече трети страни, или техни автономни области – от друга, за доставки, услуги или строителство, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите ги страни, или в) възлагани на предприятия на държава членка или на трета страна в изпълнение на международно споразумение или договор, свързан с разполагане на войски, или или г) когато възложителят е задължен да ги възлага или организира в съответствие с правила, установени от международна организация, или д) възлагани по правилата на международна организация или международна финансираща институция, когато те са изцяло финансирани от съответната организация или институция; при обществени поръчки и конкурси за проект, съфинансирани с повече от 50 на сто от международна организация или международна финансираща институция, страните договарят приложимите процедури за възлагане на поръчките, или е) когато защитата на основни интереси, свързани със сигурността на страната, не може да бъде гарантирана чрез поставяне на изисквания, насочени към защита на информацията, която възложителят трябва да предостави при процедура по възлагане на обществена поръчка съгласно този Закон или чрез други мерки с по-малка степен на намеса, или или ж) изпълнението на които е придружено със специални мерки за сигурност в съответствие с действащото законодателство с оглед защита на основни интереси на сигурността на страната; 14. при обществени поръчки за услуги, възлагани от възложител на публичен възложител или на обединение от такива възложители, които имат изключителни права за предоставяне на съответните услуги по силата на съвместим с разпоредбите на ДФЕС закон, подзаконов нормативен акт или публикуван административен акт; акт; 15. за поръчки за услуги за научноизследователска и развойна дейност, когато не е изпълнено някое от следните условия: а) ползите възникват изцяло за възложителя, за да ги използва при извършване на дейността си; б) предоставената услуга се заплаща изцяло от възложителя; 16. за услугите по задължително социално осигуряване; 17. за договори за застраховка, покриващи отговорност за ядрена вреда, в изпълнение на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, съставена във Виена, Австрия на 21 септември 1988 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 64

енергия. (2) Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи приема наредба, с която се уреждат критериите и редът за определяне наличието на основни интереси, свързани със сигурността на страната случаите по ал. 1, т. 13, букви „а”, „е” и „ж”, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществена поръчка или при провеждане на конкурс за проект.”

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! В досега

Колеги, обърнете внимание на този Закон! От Вас чувам термина „ярка опозиционност” и така нататък, а тук има неща, които са директни проводници на корупция и на най-лошите тенденции в нашето общество, а именно тенденцията без прилагане на Закона за обществените поръчки, без търг или конкурс да се купуват медийни услуги, тоест приемете го като медиен комфорт и това да става, без да се публикува където и да било. Всички сме наясно, че тази практика – на заплащане буквално под масата с обществени средства на медийния комфорт на така наречените „възложители”, съществува в България от доста време. Още когато подписвахме споразумението за съвместно управление, уважаеми колеги от ГЕРБ, ние много рязко се разграничихме. Рязко се разграничихме от модела, който наричаме модела „Кой?” – модела на обръчите от медии. Основните получатели на тези скрити обществени поръчки за закупуване на медийни услуги, това се извършва основно с този кръг, обръч от медии. Вие много добре ги знаете кои са те. Затова не се обръщам към ДПС, тъй като очевидно тяхната роля тук няма да бъде по никакъв начин опозиционна, а по-скоро да подкрепят раздаването на пари под масата за подобни медийни услуги. Ние обаче сме твърди противници медиите да станат заложник на скрити разплащания, а ги искаме отгоре, върху масата и наистина ги искаме по Закона за обществените поръчки. В сегашния текст на чл. 13 обаче е предложено възложителите да не прилагат Закона за обществените поръчки при поръчки за закупуване на програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на медийни услуги. Това наистина е раздаване на пари гьотере. Аз Ви моля да подкрепите това мое предложение, за да се преустанови веднъж завинаги тази порочна практика. Второто ми предложение е свързано с друга, не по-малко порочна практика, за която е писано многократно в медиите, а това е раздаването на пари, мисля че до 500 хил. лв., на юридически дружества без какъвто и да е договор. По справка, която си направих, има сключени над 100 такива договора през последните няколко години. Над 100 договора с юридически дружества до размера на 500 хил. лв. – всяко се сключва извън правилата на Закона за обществените поръчки. И ако Законът тук – в т. 7 казва, че това е за представителство и за помирителни процедури, и за арбитраж, то в буква „б” на т. в буква „б” на т. 7 вратата се отваря широко и на практика се казва, че няма такава врата. Тя казва така: предоставяне на правни съвети от адвокатско дружество или от адвокат при подготовката на производства производства по буква „а”, а именно това са тези арбитражни и помирителни процедури или на правни съвети по въпроси, които могат да станат предмет на производствата по буква „а”. Как възложителят разбира, че едно нещо би могло да стане предмет на процедура? Той може да си измисли, че абсолютно всеки юридически съвет би могъл след това да подлежи на такава процедура и съответно да раздава на калпак по 500 хил. лв. на всички онези адвокатски дружества, които могат и да му вършат работа, могат и да не му вършат работа, но така или иначе няма да има пазарен измерител, по който да е определена цената, която им е платена. Затова Ви моля тези два текста – т. 5 от чл. 13 и краят на изречението на буква „б” към чл. 13, т. 7 да отпаднат. И нека веднъж завинаги да стане ясно, че за купуване на медиен комфорт или за фиктивни поръчки на адвокатски дружества буквално за анализи на правното състояние, каквото всеки един служител в министерствата може да Ви направи, няма да се разхищават милиони. Благодаря. Реплики към господин Караджов? Заповядайте, господин Попов. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Караджов, ние ще подкрепим Вашите предложения, но тук ние поставихме и принципния въпрос, че този Законопроект на практика като цяло обърква още повече процедурите по ЗОП. И ако бяхте толкова загрижени за спазването на тези процедури и опозиционно настроени, аз не знам как Вие гласувахте по нашето предложение по чл. 5 по отношение на провеждането на процедури по ЗОП за частните болници. Не знам дали го подкрепихте. ЦАЧЕВА: Втора реплика? Дуплика, господин Караджов? Няма да ползвате. За изказване – господин Байрактаров.

госпожо Председател. Това, което е предложено, уважаеми колеги, в чл. 13, т. 5, на първо място, и аз тук бих коригирал колегата Караджов, защото той се изказа много меко, всъщност е удар върху свободата на словото. Знаете, че България, за огромно съжаление, години наред търпи основателни критики за липса на свобода на словото, но когато даваш възможност чрез тази процедура да закупуваш влияние, да манипулираш обществото с публични средства, това вече е недопустимо. Уважаеми колеги от ГЕРБ, от Реформаторския блок и от всички останали политически парламентарни групи, ние нямаме право да ставаме съучастници в това дело. Аз не знам кой ум, коя експертна и работна група е сътворила този текст, но по този текст с големи букви изниква думата „ло-би-зъм”. Това, срещу което гражданите протестираха, това, срещу което от 2013 г. има обществена нетърпимост, е прокарано с текста в чл. 13, Ние нямаме право да даваме такава възможност, без значение днес кой е на власт и кой ще бъде утре, вдругиден и така нататък. Медиите трябва да бъдат равнопоставени. Те трябва да имат еднаква възможност за достъп до такъв ресурс, а не преференциално чрез т. 5 да се дава тази възможност. Що се касае до второто предложение на колегата Гроздан Караджов, може би той от това, че е юрист, смекчи тона, но аз ще кажа нещо по-сериозно. Тук също става въпрос за закупуване с обществен ресурс на юридическо лоби, което юридическо лоби да оказва влияние по едни или други законопроекти – така, както се случи по отношение на чл. 417 от Гражданско-процесуалния кодекс, както се случи и в много други закони. И не просто за лоби, а за противодействие срещу обществения интерес. Най-сериозен такъв пример е случаят с неприетите предложения в Закона за енергетиката, които ощетяват към този момент стотици хиляди български граждани от безумията, които им налага „Топлофикация” – да заплащат несъществуващи сметки. Ето Ви един драстичен пример срещу общественото мнение и в частност срещу всеки български гражданин. Затова ние ще подкрепим направените предложения от колегата Гроздан Караджов и се надявам, че след тези примери, които Ви дадох, ще ги подкрепим всички, защото, пак казвам, ние нямаме право да ставаме съучастници в лобистки текстове. Благодаря Ви за вниманието. Няма. Други народни представители за изказване? Няма. Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване наименованието на Глава трета – „Изключения”, и наименованието на чл. 13 – „Общи изключения”. Само наименованието на чл. 13, след това ще гласуваме съдържанието. Гласуваме наименованието на Глава трета и на чл. 13.

против и въздържали се няма. Предложението е прието единодушно. Гласуваме предложението на Гроздан Караджов и група народни представители. Комисията не подкрепя тези предложения. Гласуваме.

прегласуване, господин Караджов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз искам да се обърна още веднъж към Вас, тъй като не знам дали си давате сметка колко чувствителни са хората точно към два въпроса. От една страна, да си купуваш влияние и то с така силно лобистки текст в Закона няма да остане незабелязано и утре, когато медиите Ви питат, ще трябва някак си да отговорите. Много Ви моля, помислете – това по никакъв начин няма да наруши нито стопанския оборот, нито процедурата на възложителите, по-скоро ще ги прецизира. А към колегите отляво – благодаря Ви за Вашето изказване и за това, че ще ни подкрепите, но я се пребройте. (Оживление) Това ли е Вашата загриженост за проблемите на хората? Нима не можете да извикате още от Вашите колеги, за да прегласуваме този текст?

да гласувате „против” този текст, защото онези от Вас, които поименно гласуват „против”, ще са тези, които казват „не” на пазаруването на медийно влияние, „не” на пазаруването на лобистки фирми без в държавата да има закон за лобизма, тоест на нерегламентирано вмешателство в законодателната дейност. Много моля, бъдете „против” и с това покажете, че не подкрепяте този мафиотски модел. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

предложение от народния представител Гроздан Караджов и група народни представители – чл. 6 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението.

Чл. 14. (1) Публичните възложители не прилагат закона: 1. когато публичен възложител, който извършва дейности, свързани с пощенски услуги, възлага поръчки или провежда конкурс за проект във връзка с изпълнение на някоя от следните дейности: а) услуги, възлагани с цел реализиране на печалба, свързани с електронни средства и предоставени изцяло чрез такива средства (включително защитено предаване на кодирани документи с електронни средства, адресни разпределителни услуги и предаване на регистрирана електронна поща); поща); б) пощенски парични преводи и операции по прехвърляне, извършвани във връзка с финансовите услуги, обхванати от кодове от 66100000-1 до 66720000-3 66720000-3 по Общия терминологичен речник, и с услугите по чл. 13, ал. т. 8; в) филателни услуги; г) логистични услуги, които съвместяват физическа доставка и/или складиране с други непощенски дейности; 2. за поръчки и конкурси за проект, които подпомагат дейността на публичен възложител, свързана с предоставяне или експлоатиране на обществени електронни съобщителни мрежи по смисъла на § 1, т. 39 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения, или предоставяне на една или повече обществени електронни съобщителни услуги по смисъла на § 1, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения; 3. при придобиване, разработка, продуциране или съвместно продуциране на материал за предавания, предназначен за аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги, които се възлагат от доставчици на радиоуслуги или аудио-визуални медийни услуги; 4. за услуги, попадащи в обхвата на кодове 79341400-0, 92111230-3 и 92111240-6 92111240-6 по Общия терминологичен речник и свързани с политически кампании, когато се възлагат от политическа партия в рамките на предизборна кампания. 5. при обществени поръчки, които се възлагат от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия:

повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителя или негови обособени структури или от други юридически лица, контролирани от възложителя; в) в юридическото лице - изпълнител, да няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице; 6. когато юридическо лице, което е обект на контрол по смисъла на т. 5, буква „а”, възлага поръчки на възложителя, който го контролира, или на друго юридическо лице, контролирано от същия възложител и за което са изпълнени условията на т. 5, буква „в”; 7. при обществени поръчки, които се възлагат от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия: а) възложителят да упражнява съвместно с други възложители върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена; звена; б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителите, които го контролират, или от други юридически лица, контролирани от същите възложители; в) в юридическото лице да няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице; лице; 8. при договори, сключени между двама или повече публични възложители, включително когато извършват секторна дейност, когато са изпълнени едновременно следните условия: а)

последните три години участващите възложители са извършвали на свободния пазар по-малко от 20 на сто от дейността, свързана със сътрудничеството; (2) В случаите по ал. 1, т. 5, буква „а” възложителят упражнява върху юридическо лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена, когато има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това юридическо лице. Такъв контрол може да бъде упражняван и от друго юридическо лице, което е контролирано по същия начин от възложителя. (3) В случаите по ал. 1, т. 7 възложителите упражняват върху дадено юридическо лице съвместен контрол, когато са изпълнени едновременно следните условия: 1. управителните и контролните органи на юридическото лице се състоят от представители на всички участващи в контрола възложители, като отделните представители могат да представляват няколко или всички участващи възложители; 2. тези възложители могат съвместно да упражняват решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на юридическото лице; 3. юридическото лице няма интереси, които са в противоречие с интересите на контролиращите възложители. (4) В случаите по ал. 1, 5-8 при определяне на процента от дейността се взема предвид средният общ оборот или друг подходящ показател, който измерва изпълнението на дейността за последните три години. (5) В случаите по ал. 1, т. т. 5-8, когато поради датата нa създаване или на започване на дейността на юридическото лице или възложителя или поради реорганизация на дейността му няма данни за оборота или когато тези данни вече не са актуални, е достатъчно да се докаже,

по ал. 1, т. 5-8, договорът се прекратява със сключването по реда на закона на нов договор със същия предмет. В този случай възложителят открива възлагането на новата поръчка в едномесечен срок от отпадане на съответното условие. условие. (8) Законът не се прилага за договори, сключвани от Националната здравноосигурителна каса с изпълнители на медицинска помощ по смисъла на чл. 58 от Закона за здравното осигуряване.”

предложението. Гласували 90 народни представители: за 20, против 9, въздържали се 61. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване наименованието на чл. 14 ведно с редакцията му по доклада на Комисията.

Член 15 с наименование „Изключения, приложими за секторни възложители”. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15. Член 16 с наименование „Прилагане на изключенията”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16: „Прилагане на изключенията Чл. 16. Възложителите не могат да се позовават на изключенията по чл.

четвърта – Процедури за възлагане. Стойностни прагове. Прогнозна стойност на обществената поръчка.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава Член 17 с наименование „Задължение за прилагане”. Предложение от народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17: „Задължение за прилагане Чл. 17. (1) Възложителите са длъжни да приложат предвидения в закона ред за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията за това. за това. (2) Възлагането на дейности в горски територии за създаване на гори, добив на дървесина и недървесни горски продукти се осъществява по реда на Закона за горите.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания, колеги, по докладваните текстове? Няма. Подлагам на гласуване наименованието и чл. 15 по вносител, подкрепен от Комисията,

този закон са: 1. открита процедура; 2. ограничена процедура; 3. състезателна процедура с договаряне; 4. договаряне с предварителна покана за участие; 5. процедура на договаряне с обявление или покана; 6. договаряне без предварително обявление; 7. договаряне без предварителна покана за участие;

Процедурите по този закон са: 1. открита процедура; 2. ограничена процедура; 3. състезателна процедура с договаряне; 4. договаряне с предварителна покана за участие; 5. договаряне с публикуване на обявление за поръчка; 6. състезателен диалог; 7. партньорство за иновации; 8. договаряне без предварително обявление; 9. договаряне без предварителна покана за участие; 10. договаряне без публикуване на обявление за поръчка; 11. конкурс за проект; 12. публично състезание; 13. пряко договаряне. (2) Открита процедура и публично състезание са процедури, при които всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. (3) Ограничена процедура е процедура, при която оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след проведен предварителен подбор. (4) При процедурите по ал. 1, т. 3-5 възложителят провежда преговори с кандидати, получили покана след проведен предварителен подбор. Като основа за провеждане на преговорите кандидатите подават първоначални оферти. (5) Състезателен диалог е процедура, при която възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати цел да определи едно или повече предложени решения, отговарящи на неговите изисквания, след което да покани предложилите ги кандидати да подадат окончателни оферти. (6) Партньорство за иновации е процедура, при която възложителят провежда преговори с допуснатите кандидати след предварителен подбор цел да установи партньорство с един или повече партньори, които да извършват определена научноизследователска и развойна дейност. (7) При процедурите на договаряне по ал. 1, т. 8-10 и 13 възложителят провежда преговори за определяне на клаузите на договора с едно или повече точно определени лица. лица. (8) Конкурс за проект е процедура, при която възложителят придобива основно в областите на градското и селищното устройство, архитектурата, инженеринговата дейност или на обработката на данни план или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди. Конкурсът за проект може да бъде открит или ограничен.”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

В досега действащия Закон за обществените поръчки има, мисля, шест или седем описани процедури. Дори при този вариант той е достатъчно сложен и поражда доста противоречива съдебна практика. Непрекъснато се извършва обучение на администрацията, която прилага Закона за обществените поръчки, и въпреки това, знаете грешките, скандалите, които се правят там. Търсенето на вратички, за да се заобикаля Законът за обществените поръчки, са твърде, В сега направеното предложение от възложителя, аз, госпожо Председател, тук бих искал да Ви помоля – по някои въпроси, които ние, народните представители, задаваме, по някакъв естествен начин очакваме и възложителят да се обосновава тук,

– да се стои просто като свидетели на случващото се в тази зала, без да се дават обяснения защо например е вкарано продуцентството като изключение, при условие че няма такова изискване. Сега бих искал да дам разяснение по моето предложение. Предлагам да отпаднат процедури, които досега не съществуват в Закона за обществените поръчки и които в така предложения текст не са и обяснени достатъчно добре. Тоест никъде в този Закон не можете да откриете много ясно и точно какво представлява състезателна процедура с договаряне или договаряне с предварителна покана за участие, или пък договаряне без предварително обявление – самото наименование вече мирише на корупция – и договаряне без предварителна покана за участие, тоест просто договаряне с когото си искате.

и аз Ви моля да проявите разум и да оптимизирате този Закон, като го сведем до съществуващото състояние в момента. Европейската директива не казва да я препишем цялата. Тя казва всяко национално законодателство да подбере онова, което е най-приложимо за условията в съответната страна, а ние просто превеждаме директиви, внасяме ги тук, в тази зала, гласуваме ги малко или много машинално и след това въвеждаме хаос, за който се чудим защо го има. има. Дайте да проявим сега разум, нека да отпаднат тези четири процедури, които Ви предлагам, и да оставим отношенията на възлагане на обществени поръчки в относителната стабилност, в която са в момента. Благодаря.

малко бяхме провокирани, тъй като дебатът естествено беше воден в Правната комисия. Ако господин Караджов беше присъствал, съжалявам, че е отсъствал от страната, може би всички въпроси, които повдига пред Народното събрание, можеха да се пропуснат. Така или иначе транспонираме европейска директива. Там са изброени всички процедури и по същия начин те се прилагат в Закона, за да не влезем в наказателна процедура от Европейската комисия. Това е най-простото, което мога да обясня.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз ще повторя още веднъж: да, съжалявам, че когато е обсъждан този член, не бях в страната, Данаил Кирилов.) Независимо дали съм бил в Комисията, господин Кирилов – извинявайте, но понеже вземате отношение от място, да Ви кажа. Независимо дали съм дошъл в Комисията, или не съм дошъл в Комисията, тъй като, представете си, и моето време се застъпва в някои други комисии, тоест не мога да бъда навсякъде, аз имам правото в тази зала да изразя становището си. Затова не ми правете забележки от място, не е правилно това, което вършите. Искам да кажа – директивата е рамката, тя не е задължителна. Право на Вас като Народно събрание, като законодатели е да изберете онези от предложените в директивата начини, видове обществени поръчки, които са приложими най-добре за нашето законодателство и за условията в България. Не е задължително всичките тези 15 процедури да фигурират в нашия Закон – това е подвеждаща информация. Само това исках да кажа.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Караджов, тъй като два или три пъти споменахте моето име във Вашата дуплика, което определено ме засегна, защото това е неправилно фактическо обяснение, уточнявам следното. Работната група по този Законопроект стартира още в средата на месец декември, да не кажа началото на декември. Трудно ми е да кажа колко десетки заседания е имала работната група. Комисията заседава една седмица – миналата седмица, колега Караджов. На заседанията на работната група присъстваше млад колега юрист, който беше упълномощен от групата на Реформаторския блок. Той представяше, доколкото може да се ориентира, Вашите предложения. В дебатите на самата Комисия Вашите предложения бяха защитавани, пак казвам, доколкото можеше колегата да се ориентира, от колегата Делчев.

Но признавам, че Комисията понякога се налагаше да гадае мотивите и тук са представителите на Агенцията за обществени поръчки, те участваха участваха много детайлно, много време сме изгубили. Пак казвам, ако бяхте заделили 5 – 10 минути, щяхте да сте в течение на цялата аргументация защо се настоява толкова стриктно да се следва Директивата във видовете процедури. Изказване, ако искате, можете да продължите като изказване. Очаквам да обясните и на пленарната зала защо Директивата е толкова категорична и това да бъдат точно видовете процедури. За изказване? Заповядайте.

Уважаеми колеги, не съм присъствал в работна група, нито в комисиите, в които членувам, са минали тези текстове, но считам, че имам право да разбера отговора на простия въпрос, който се задава в залата: „Задължително ли е да се препишат всички текстове от тази директива и като орган на националното законодателство можем да преценим кои текстове да останат?”. Аз съм възложител осем години и не мога да си обясня тези текстове, които в момента гласуваме – с предварително обявление, без предварително обявление, с предварителна покана, без предварителна покана и така нататък. Нека да получим еднозначен отговор от някой на въпроса, който се поставя тук. Убеден съм, че 99% от хората, присъстващи в залата, също не схващат всички тези видове процедури, които се описват в Закона. Апелирам наистина някой да даде обяснение.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Колега Марков, аз мисля, че знаете отговора и не сте прав по този начин да подхлъзвате колегите. Знаете много добре, че българското законодателство може да бъде по-строго от рамката, която задава европейската директива, и съответно знаете много добре, че предложението на колегата Караджов е точно в тази насока българският Закон за обществените поръчки да бъде по-строг от европейската директива по простата причина, че България има много по-тежък проблем с корупцията при обществените поръчки от средния за Европа, което означава, че ние не само можем ние сме длъжни в законодателството си да стесняваме възможностите за корупция, да предвиждаме по-строги и по-трудни процедури. Ние трябва да престанем да бъдем институционалните опашкари на Европейския съюз като използваме всяка вратичка за корупция, която някакъв пропуск в европейското законодателство прави. Нашият закон е винаги най-мекият възможен спрямо властите и техните шансове да упражняват произвол при харчене на обществени средства. Ние минаваме през най-тясната врата, използваме всяка възможност и това нещо трябва да спре. Вярвам, че това е отговор, господин Марков, който Вие, като дългогодишен възложител, много добре знаете. Тук искам да отбележа, че отговорът на Вашия въпрос донякъде се съдържа и в лапсуса, който направи Гроздан Караджов. Господин Караджов, грешката беше вярна. Много добре си го казахте в началото. Проблемните текстове на този Закон са писани не от вносителите, а от възложителите и в интерес на възложителите, а не в обществен интерес. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Марков, аз също искам да чуя отговора на въпроса, който поставихте, но трябваше да заявите точно и конкретно. Нека да излязат колегите от Агенцията за обществени поръчки и да дадат

По повод на това дали е задължително въвеждането на всички процедури от Директивата, бих искала внеса пояснение. Да, действително не е абсолютно задължително въвеждането на всички процедури от Директивата. В случая предложението касае отпадането на три процедури, които всъщност, въпреки че имат различни имена, са аналог на действащата в настоящия Закон процедура на договаряне без обявление. Става въпрос за прякото договаряне. Ние сме го въвели, защото се налага при прилагането на Закона. Липсата на тази процедура може да доведе до блокиране прилагането на Закона в определени случаи. Например процедура на договаряне без обявление в действащия Закон, а и в този проект се предвижда в случай на форсмажор – когато възложителят няма време да спазва никакви срокове. Предполагам, всички знаят какво е форсмажор - когато той няма възможност да спазва абсолютно никакви срокове и трябва да действа в екстремна екстремна ситуация. В този случай единствено е възможно да се приложи договарянето без обявление. Освен това друг случай, когато имаме авторски права и единственият възможен изпълнител на поръчката на поръчката е авторът. Тогава също е безсмислено да се върти открита процедура, защото ще се наруши друг закон – Законът за авторските права. Тоест искам да кажа, че в тези процедури на договаряне без обявление са изчерпателно уредени случаите, в които са приложими, и те са от практиката. Ако ние не приемем тези процедури, фактически няма да можем да прилагаме Закона.

Те са европейски и са по регламент. За да не объркваме възложителя, тъй като Законът е рамков и включва различни групи възложители – и публични и секторни, ние сме сложили същото наименование на процедурата, каквото е и наименованието на образеца, който следва да бъде публикуван и на европейския пазар в „Официален вестник”. Благодаря Ви. Има ли други народни представители за изказване? След почивката – господин Кънев. Обявявам 30 минути почивка – до 12,10